gospodina Obradovića već kaznili opomenom, ja mislim da će on ubuduće ceniti vašu toleranciju. Ali, ukoliko se to bude ponavljalo, molim da tu meru opomene izreknete nekoliko puta i da ona rezultira težim merama predviđenim članom 110. i članom 107. je regulisano dostojanstvo Narodne skupštine i ja vam moram reći moj utisak. Karakterno gledano, gospođa Ana Brnabić ima više muškosti i hrabrosti nego Boško Obradović. Hvala. U pravu ste, poslaniče, i ispraviću tu grešku.U skladu sa članom 103. odmah ispravljam grešku, izričem još jednu opomenu poslaniku Bošku Obradoviću.Reč

Hvala, predsedavajuća.Reklamiram član 27. Bez obzira što ste postupili već u dva navrata ispravno i u skladu sa ovim Poslovnikom, ipak, iako sam narodni poslanik, pre svega sam građanka Srbije koja je brutalno uvređena na samom startu diskusije kolege Boška Obradovića. Niti se osećam poniženo, niti se osećam uvređeno, niti bih da me deklariše na bilo koji način poštovani kolega.Mogu kolega.Mogu da razumem da neko ima kompleks i da svoju diskusiju počne sa Slobodanom Miloševićem i njegovim izručenjem na Vidovdan, preko predsednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića završi sa Brankom Ružićem. To je jasna potreba da makar i ličite na socijaliste, ali to prosto nije lako. Ovo jeste možda mesto gde se o tome može razgovarati, ako se uzme u obzir da je uvažena mandatarka gospođa Ana Brnabić u svom kabinetu videla i profesorku Slavicu Đukić Dejanović, čija je ovo uska specijalnost, ali Skupština nije mesto gde se ovakve stvari leče.S druge strane, kao žena, kao neko ko dolazi iz Peći, po drugi put na sredini ovog izlaganja ponovo uvređena činjenicom u kojoj državi žive Srbi sa Kosova i Metohije. U Srbiji. Evo da ja odgovorim. Ne znam kakav stav o tome ima kolega Obradović, bila sam ubeđena da je patriota koji se zalaže da Kosovo nikada ne bude nezavisno, ali drugi put sam iznenađena za dva dana. I kada je u pitanju populaciona politika, nikako da se pročita ono što je učinjeno u proteklih godinu dana. Ja to ispred sebe kao odgovorni poslanik imam. Ovo je izveštaj kabineta profesorke Slavice Đukić Dejanović i ja ću ovo i ustupiti ako treba kolegi Bošku Obradoviću, da bismo se bavili činjenicama, a ne neistinama. Hvala vam. **Maja

i član 27.Po članu 103. stav 8. jasno je propisano kada se može ukazati na povredu Poslovnika. Ispravljam kolege i molim ih da ne govore da reklamiraju povredu Poslovnika, jer mi ovde ne reklamiramo povrede Poslovnika, nego ukazujemo na povrede Poslovnika.Nekoliko prethodnih govornika koji su se javljali po mogućnosti ukazivanja na povredu Poslovnika, koristilo je to pravo za repliku. Postoji jasna obaveza i jasan propis kojim ovaj Poslovnik reguliše kako se postupa kada vi koristite ovaj instrument za repliciranje. Mogli su da se jave za repliku Bošku Obradoviću ukoliko su ovlašćeni za to i ukoliko imaju pravo da se jave za repliku, a ne da vi pod tom formom dozvoljavate da oni repliciraju.Takođe, vi ste dozvolili da nekoliko narodnih poslanika iznese niz kvalifikacija i uvreda na račun Boška Obradovića. Zašto i u toj situaciji niste tako tako reagovali, pa štitili dostojanstvo kolege poslanika? Ali, vi činite ovde nešto drugo, gospođo Gojković. Po članu 27, vi treba da se starate o redu na sednici, a ne da komentarišete i kvalifikujete naše političke stavove. Naši politički stavovi su na oceni građana Srbije i kako ih građani Srbije budu ocenjivali, tako će proći, ali mi imamo pravo na naš politički stav i to pravo ne može niko da nam uskrati.Vi nemate pravo da nam izričite opomene zbog iznošenja političkih stavova, stavova koji se ni po čemu ne razlikuju, čak su bili daleko kulturniji nego npr. ono što je govorio jedan predstavnik vladajuće većine, Dragan Marković Palma. NJega niko nije prekidao i niko ga nije opominjao. Vi niste dozvolili da mi u našem govoru, koji je trajao 20 minuta, odnosno pravo na 20 minuta koje je predsednik naše poslaničke grupe imao da može neprekidno u kontinuitetu da iznese jedan politički stav. To je ono što vama smeta. Vama smeta iznošenje političkih stavova i ukazivanje na pravu prirodu i pravu suštinu vaše vlasti.

**Dragan Vesović** Hvala vam, gospođo predsedavajuća.Dakle, član 106: „za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora“.Dakle, nema razloga da niko ovde shvata nešto na neki način koji nije ispravan. Mi imamo naš politički stav, a nama se ugrožava konstantno od strane vladajuće većine pravo na slobodu govora. Mi nijednu reč ne kažemo koja ne postoji u srpskom jeziku. Ništa ružno niti smo mislili niti smo rekli ni o kom od budućih članova Vlade, tako da molim kolege da svoje povrede Poslovnika ne koriste za vređanje onih koji ne misle isto kao oni.Nikada niko iz srpskog pokreta Dveri nikome u Narodnoj skupštini nije rekao da nije pismen, da nema glavu, da je član sekte, sve smo to od vas čuli.

Nije niko spominjao Tutu Bugarina danas. **Dragan Vesović** Verujte mi da niste čuli. Ako mi dozvolite, ja ću reći ime, ali da ne povučem repliku. Uvaženi kolega Martinović je u šali rekao, kako se kaže: „što te ne zakla Tuta Bugarin“.

Vi ste ovde ljude imenom i prezimenom nazvali izdajnicima. Znači, nema veze ni sa Tutom Bugarinom, ni sa takvim nekim srpskim poštapalicama ili trivijalnostima u odnosu kada vi kažete da su Aleksandar Vučić i Ivica Dačić izdajnici. Nemojte sada da banalizujete stvari.(Dragan Obradović.Nemojte da banalizujete stvari, niti da vadite kestenje iz vatre, rečeno je šta je rečeno. To nije politički stav, to je nešto strašno, to je najveća uvreda koju može bilo koji čovek da dobije, a kamoli neko ko vodi državu. Nemojte, molim vas, ja danas nisam reagovala, ali na ovo sam morala. Žao mi je što nisam eksplicitno odmah izricala kazne.Po Poslovniku, član 106: „predsednik Narodne skupštine može da prekine govornika“. Znači, Poslovnik treba pročitati od prve do poslednje reči.Replika. Izvolite. Reč ima

spuštamo na taj i takav nivo.Najpre, ne zbog malopređašnjeg govornika, nego zarad javnosti, potpuno jasno i precizno, ova Vlada Republike Srbije imaće jednog predsednika, odnosno predsednicu Vlade Republike Srbije i to će biti Ana Brnabić i ima našu punu podršku.

zajedno sa našim koalicionim partnerima nastavimo da radimo na realizaciji onoga što jesu proklamovani ciljevi i načela rada buduće Vlade Republike Srbije i imamo jako dobar osnov, a to su istorijski rezultati još uvek aktuelne ili prethodne Vlade Republike Srbije.Znate, kada neko kaže: „poniženi su građani Srbije“, pa takvom konstatacijom na najgrublji mogući način vi ponižavate građane Srbije. Ali građane Srbije ne možete nikada da prevarite. Građani Srbije na izborima kažu šta misle o političkim partijama, o rezultatima i o programima tih političkih partija. Građani Srbije su vrlo jasno rekli šta misle o zajedničkom kandidatu vladajuće koalicije Aleksandru Vučiću na predsedničkim izborima, o rezultatima rada Vlade Republike Srbije, programu Vlade Republike Srbije. Dakle, demokratija se sprovodi na izborima, a ne na ulici, svidelo se to nekome ili ne. Ova Vlada ima ozbiljan politički legitimitet i to će biti potvrđeno u danu za glasanje, ali ima, potpuno smo ubeđeni, ogromno poverenje građana Srbije. Zahvaljujem. **Maja

Zahvaljujem, predsedavajuća.Neki odgovori moraju da se daju, a to je da je Aleksandar Vulin, osim pravnog fakulteta, završio i najviše škole iz oblasti bezbednosti koje ova država država ima, kako ja to zovem, tzv. nacionalne akademije bezbednosti. Završio je državni fakultet, uredno je prijavio stan još pre 2012. godine, pre nego što je dobio bilo kakvu funkciju. Pre tog vremena uvek se bavio privatnim poslom, za razliku od uvaženog kolege koji je prošle godine na izborima pobedio u selu Vranići, ove godine na predsedničkim izborima sedam glasova, kao predsednički kandidat, što je mnogo manje od broja i bliske rodbine koju ima tamo. Ponavljam, on je svoju imovinu uredno prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije blagovremeno, ali se pitam da li je onaj ko je postavio ovo pitanje uredno prijavio svoje prihode od sredstava koja je uzimao od svojih odbornika u Čačku, od sredstava koja je pribavio od manastira Hilandar i još uvek nije odgovorio na pitanje koje sam prekjuče postavio, a to je – da li ovo što je danas čitao piše i smišlja sam ili mu neko pomaže? Hvala.

Hvala, predsedavajuća.Mislim da niste bili u pravu kada ste mi izrekli opomene jer osnovna stvar u politici jeste imati slobodu govora i govoriti ono što se misli, imati drugačiji stav od vlasti, ali prosto vi smatrate da je važno ugušiti glas opozicije i insistirate na tome.Pre svega, naravno da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, ali zašto, uvažena mandatarka, ja ne mogu da uđem na Kosovo i Metohiju? Zašto me na granici koju ste vi povukli neko zaustavi i kaže da sam nepoželjan i da mi je zabranjen ulazak na teritoriju republike Kosova? Kako ja kao građanin Srbije ne mogu da se krećem na celoj teritoriji Republike Srbije?Drugo pitanje, ko je povukao tu granicu?Treće pitanje, to što sam ja vernik Srpske pravoslavne crkve ne znači da se slažem sa svim što Srpska pravoslavna crkva uradi. Recimo, ne slažem se sa dodelom ordena Aleksandru Vulinu. I dalje sam vernik Srpske pravoslavne crkve, ali se ne slažem sa tom odlukom Srpske pravoslavne crkve.Što se tiče SPS-a, nijednog trenutka nisam pomenuo predsednika SPS-a Ivicu Dačića, već bivšeg predsednika SPS-a Slobodana Miloševića, koga ste se vi odrekli i koga, naravno, se vi danas stidite jer ste u svoje vreme branili Kosovo i Metohiju, a danas branite gej paradu. Najvažnija stvar je sledeća – Dveri su na lokalnim izborima u Čačku pre godinu dana na deset biračkih mesta

birači, birači SNS-a i SPS-a, ne slažu da Ana Brnabić bude premijer i podržavaju ovo što ja govorim jer ja štitim tradicionalne porodične i hrišćanske vrednosti u Srbiji, kao i oni. Hvala.

kabinetu buduće premijerke Brnabić, kolege i koleginice, u ime poslaničke grupe PUPS, želim da istaknem da ćemo mi dati punu podršku vašem izboru i izboru vašeg kabineta, jer nema razloga da sumnjamo u odluku koju je doneo predsednik Vučić, kada vas je odabrao. Imao je priliku da radi sa vama i da proceni vaše kvalitete i vaše sposobnosti.Ono na šta želim da vas podsetim, a to je da smo 2014. i 2016. godine, da je PUPS dao podršku politici koju je odredio predsednik, tada premijer, Vučić, koja je dobila verifikaciju na izborima i koja je nosila, između ostalog, pored tih strateških ciljeva i tešku finansijsku konsolidaciju.To je možda bila najteža odluka koju smo mi kao partija morali da donesemo, ali kao zreli, odgovorni i ozbiljni… Molila bih za malo pažnje, ako može. Teška odluka koju smo doneli i zbog koje smo bili, naravno, svih ovih godina od 2014. godine, kada se pravio taj aranžman sa MMF-om, MMF-om, bili prozivani. Mi smo, ja mislim, jedina partija, ako sada možemo da vratimo film unazad, da pratimo članke, koja je prozivana za smanjenje penzija, iako mi nismo jedini koji se bave, mi smo levo orijentisani, ne bavimo se samo mi socijalom, ali zaista mi jesmo se i organizovali i jesmo PUPS i ovo govorim, naravno, u ime svih milion i sedamsto hiljada penzionera koji nas prate.Na kratko ću se vratiti na ekspoze koji ste imali, koji sam ja vrlo, kao i sve moje kolege iz PUPS-a, pratila. Ono što me raduje to je najava povećanja plata u javnom sektoru, jer ja dolazim iz javnog sektora, iz jednog jako dobrog i dobro organizovanog preduzeća, koje se samo reformisalo. Imali ste prilike da sarađujete sa nama i da, prosto, na licu mesta i vidite koliko imamo mladih, sposobnih, vrednih, između ostalih i IT inženjera, koji su vama, naravno, najzanimljiviji bili, bar u ovom delu posla kojim ste se do sada bavili.Ti ljudi su, zaista, tih 15.000 ljudi je pošteno radilo. To je preduzeće koje ima sjajne rezultate poslovne i veliki deo budžeta, odnosno dobiti uplaćuje u budžet Srbije, tako da mislim da će to biti prihvaćeno sa njihove strane, dugo dugo čekano povećanje će biti zaista prihvaćeno sa oduševljenjem.Ono što moram da pomenem, nisam primetila, pretpostavljam da je to bila vaša omaška u obraćanju, niste spomenuli povećanje penzija. Nadam da je to bio propust. Mi smo nedavno čuli predsednika Vučića koji je govorio da će doći do kraja godine do povećanja i plata i penzija. Nismo razgovarali, nismo pitali, niti ćemo pitati koliki je to procenat, naravno da očekujemo da bude maksimalan, onoliko koliko bude novca, koliko bude moguće to uraditi, a ne ugroziti sistem. Raduje nas što je kasa puna. To znači da će ta obećanja moći da se ostvare.Volela ostvare.Volela bih sada da podsetim na neke stvari koje smo mi u prethodnom periodu radili. Godine 2008. smo tražili povećanje penzija koje, naravno, kada sada gledate sa ekonomske strane, svi nas napadaju i svi smatraju da je bilo tada pogrešno, ali mi vrlo ponosno stojimo iza te odluke, jer su upravo partije koje su pre toga bile na vlasti dovele do skoro genocida

železnica, znate sami koliko je snage potrošeno da se sačuva Smederevo, Železara Smederevo, onda je sigurno potrebno i mnogo ozbiljnosti i mnogo odgovornosti prema tih milion i sedamsto hiljada ljudi koji su, zaista, podneli najveći teret.Što bi rekao naš predsednik Krkobabić, vreme je da dođemo do tog konačnog finansijskog rezultata koji će pokazati da je ta naša odluka da podržimo fiskalnu konsolidaciju i predsednika Vučića sada bila sada ispravna. Ukoliko treba još negde praviti neke rezove, što bi rekli mi, neka malo i bogati plaču, neka se to drugačije preraspodeli, ali mislimo da su pleća penzionera dosta tereta do sada ponela.Te, 2008. godine je pored tog povećanja, mi smo dosta stvari uradili u Beogradu.Molila

bih da podsetim da smo mi, te 2008. godine vodeći vrlo odgovornu socijalnu politiku u Gradu Beogradu, između ostalog uveli i 13 penziju, odnosno tzv. 13 penziju, pomoć koju su dobijali svi penzioneri socijalno ugroženi i bilo ih je nažalost mnogo. Bilo ih je mnogo, u jednom trenutku, 60 i nešto hiljada, a posle smo to malo pomerili liniju, preko tih 13, 14 i došli smo do 104 hiljade u gradu. U tom trenutku je u Srbiji, to smo imali godinu dana i to smo se izborili, 490 hiljada penzionera je imalo penzije manje od 15 hiljada kada pričamo o ovome o podršci koju smo dali, ja samo hoću da kažem koliko je to zaista bila teška naša odluka. Milion i četrdeset hiljada penzionera smo uspeli da zaštitimo, sve one koji imaju do 25 hiljada, ali je dobar deo zaista podneo teret. Svi znamo da su penzije male i znamo da su i plate male i mislim da ovo što naš predsednik govori, da penzije treba da prate plate je upravo prava realna definicija toga. Ne možete da imate niti velike plate, a male penzije niti obrnuto.Volela bih još da skrenem pažnju, vi ste pričali o regionalnom razvoju i mislim da je on jako važan. Naravno, mi prihvatamo i mi smo dali podršku strateškim ciljevima ove Vlade. Digitalizacija, tehnološki razvoj, to je zaista budućnost zemlje. Moram da podsetim da u Srbiji mnogo ljudi još uvek potpisuje otiskom prsta. Mi imamo preko 400, mislim 31 hiljadu penzionera koji čeka poštara da mu donese penziju samo zato što nisu prosto obučeni.Vezano za regionalni razvoj, da to postaje strateški problem države i o tome će govoriti kasnije moje kolege, ali mi na jugu Srbije, mi imamo skoro prazna sela. Bezbedonosno smo otvoreni ka susedima, hiljada domaćinstava seoskih postoji i milion i 400 hiljada ljudi radi u tim domaćinstvima.Zato je potrebno da razvijamo sela, da razvijamo zadrugarstva o kome ste i vi pričali. Da vratimo ljude nazad, barem one koji imaju svoja imanja. Srbija je usitnjena. Vi na jugu Srbije imate male posede koji ne prelaze dva i po hektara, sredina Srbije, Šumadija oko pet, pet i nešto,

i onda ćemo doći u situaciju da nemamo malinare koji imaju problem, da nemamo proizvođače žita koji imaju problem.Tako da mislim da postoji dosta stvari koje treba uraditi. Mnogo posla vas čeka. Mi ćemo iz PUPS-a zaista dati svu moguću podršku za sve što se bude radilo u interesu ove zemlje. Mi smo svi ovde uglavnom, već imamo svi za nas velike karijere, vrlo uspešne karijere, vrlo smo odgovorni, znamo šta je moguće, ali nismo vilenjaci. Niko ovde nije. Mi ne možemo da neke stvari rešimo preko noći niti možemo da uvedemo zemlju, da preskočimo neki deo. Moramo prosto neki put da imamo. Ja se nadam da je ono što je vezano za populaciju koju mi ovde štitimo, a u međuvremenu u ovom periodu, poslednje tri godine od 2016. godine do danas svi su branili penzionere iako ih pre toga nisu ni interesovali zato smo se i mi osnovali.Partija PUPS nikada se ne bi osnovala da su ljudi bili zaštićeni. Tako da, ja se nadam da smo ove tri godine dali sve od sebe, da smo pomogli koliko smo mogli. Naravno, napraviću malu digresiju, moj tata je svojevremeno, kada sam mu rekla, ova država je uvek imala problema, uvek je bila država će uzeti pare, nema para itd, da da mu podignem novac, jer navodno će država uzeti novac, rekao – ja sam hteo da dam život za ovu zemlju, ako moje pare njoj nešto znače, neka uzme i te pare.Tako i mi svi naravno živimo od svojih plata, ali svi svi smo dali doprinos. Ali, hajde da probamo da malo svi zajedno više radimo, da se manje dopisujemo, da budemo kooperativni i mislim da ćemo mnogo brže ići napred, a zaista nam je ovo voz koji ne bi trebalo da propustimo.Ponavljam

sam samo, takođe u ime Vlade, da odgovorim na jednu stvar koja je malopre rečena, da bi bilo svima jasno i nedvosmisleno od sada pa u budućnosti, rečeno je da Vlada brani „gej paradu“. paradu“. Ne brani Vlada Republike Srbije „gej paradu“. Vlada Republike Srbije brani i uvek će braniti Ustavom zagarantovana prava svih građana Srbije, i Vlada i članovi Vlade pojedinačno i zajedno ne ulaze u to i ne kažu ni da li vole, ni da li ne vole, ni da li im se sviđa ili im se ne sviđa. Oni su tu i brane ustavom zagarantovana prava svih građana.Dakle, imali smo jednu, sada imamo dve kratke lekcije o Ustavu Srbije. Prva lekcija da je Kosovo sastavni deo Srbije i druga lekcija da svi građani u Srbiji imaju jednaka prava. Hvala vam puno. **Maja Gojković** Poštovana predsedavajuća, poštovana gospođo Brnabić, poštovane kandidatkinje i kandidati za ministre u Vladi Republike Srbije, koleginice i kolege,

ime.Dakle, građanka Ana Brnabić će uvek imati zaštitu i moje lično i poslaničkog kluba DS kada se radi o njenim ličnim pravima, ličnim slobodama. Mislim da o tome treba više govoriti.Malo se govorilo o samom ekspozeu, o upravo slobodama. Drago mi je da ste sada pomenuli to. Ali, nažalost, vidimo mnoge primere u kojima nije bilo dovoljno jasnog glasa, pa ni vašeg, ni prethodnog premijera, niti nadležnih ministara, ali ni vašeg glasa kada je bilo potrebno braniti slobode manjina u Srbiji. Mislim da je to izuzetno važno pitanje, važno pitanje ne samo zbog pojedinačnih i ličnih sloboda. Mislim da je to i razvojno pitanje, jer je to preduslov jednog ozbiljnog, zrelog dijaloga u društvu koje može da se gradi jedino na takav način.Ako je retko pominjana reč

i dokaze za to. Znači, vas ćemo braniti i od nekih poslanika koji će sutradan glasati za vas, a koji su pokazali više puta tu vrstu netrpeljivosti prema različitostima, ali ćemo i žestoko kritikovati ono sa čime se ne slažemo, posebno po pitanju referenci, politike i onoga što ste vi i sami nazvali kontinuitetom buduće Vlade u skladu sa prethodnom Vladom i proteklih pet godina, jer je ovo prilika, na neki način, da podvučemo crtu i pogledamo rezultate iz petogodišnjeg rada prethodnih pet vlada, dakle, četiri vlade, plus jedna rekonstruisana, pet vlada.Dakle, i sama činjenica u pet godina pet vlada govori o tome da smo živeli jedan period duboke nestabilnosti, jer da budemo realni, i idealni ciklus demokratskih promena od četiri godine ne dozvoljava dovoljno prostora za kapitalne projekte i ozbiljnu realizaciju ozbiljnih projekata, jer svaki mandat svake vlade počinje sa godinu dana uspostavljanja modela. Onda je potrebno u idealnom smislu imati dve godine za realizaciju nekog ozbiljnog projekta i u poslednju godinu se uđe sa godinom demagogije u pripremi za sledeće izbore, a iz toga onda nema rezultata.Šta se tek dešava sa ciklusima u kojima imate pet godina po godinu dana mandata, i sami znate kao ministri, jer je puno vas bilo ministara u prethodnom sazivu, koliko može sistemskog i velikog da se uradi u tom smislu.Sada govorim o vašim uspesima i ličnim referencama, jer smo vas ovde sretali kao ministarku lokalne samouprave i državne uprave. I tada smo kritikovali Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, koji je doneo osam milijardi manje budžetima na lokalnom nivou. nivou. Gradovi i opštine su dobili osam milijardi dinara manje, sa poslednjim promenama zakona. I sami znamo, pošto ovde dolazi puno poslanika i bivših gradonačelnika i bivših predsednika opština, među ministrima ima bivših gradonačelnika i ljudi sa iskustvom iz lokalnih samouprava, znaju sa kakvim se problemima ljudi na lokalu a posebno zbog toga što se baš tamo odvija taj realni život ljudi koji treba da reše svoje realne probleme.Dakle, niste imali dovoljno autoriteta i neću reći da je presudna uloga u tome da su smanjeni transferi prema lokalnim samoupravama samo vaši kao ministarke državne uprave i lokalne samouprave, jer pre svega, za to nosi odgovornost predsednik Vlade kao čovek od najvećeg autoriteta, a to ste od sutra, verovatno, vi, jer će vas većina izglasati, pa je ovo i neka vrsta poziva da povedete više računa o budućnosti lokalnih samouprava u odnosu na ono što ste radili kao sama ministarka.Zbog toga mi ne možemo da vas podržimo i damo vam poverenje. Nećemo glasati niti za vas kao mandatara, niti za vaš kabinet. Ali, možemo da vam damo naše mišljenje i pokušaj da popravimo to stanje.Šta je uloga lokalnih samouprava? Uloga je da pune svoje budžete, jer se ljudi na lokalu organizuju zbog potrebe da rešavaju svoje potrebe, da poprave kvalitet života u svojim sredinama, da solidarno sakupe neki novac, da transparentno upravljaju tim budžetima, a da bi se obezbedila transparentnost, potrebno je imati demokratske uslove u izboru pravih ljudi i ljudi od poverenja na lokalu, a da bi se izabrali pravi ljudi, potrebno je dati dovoljno ličnih sloboda, dovoljno pravne sigurnosti, dovoljno medijskih sloboda. Nažalost, sve to nismo imali u ovom ciklusu.Ono u ovom ciklusu.Ono što je takođe upućeno na vašu adresu, ćutali ste, i ja vas pozivam da prekinete sa ćutanjem, i kada se radi o napadu na vas same, jer to nije pitanje samo vas, nego svih ljudi u Srbiji koji su ugroženi,

ovog zdanja u kome sada razgovaramo, na novinare, na fotoreportere, na ljude koji su izražavali različita mišljenja i videli kakva je spremnost da se čuje drugačije mišljenje i na kakav način se se na takav način i u prisustvu policije i u prisustvu kamera, u prisustvu javnosti, a možemo da zamislimo kako to izgleda kada smo u prethodnih pet godina imali

protesta zbog takvog načina ophođenja prema tim ljudima koji su trebali upravo da obezbede i transparentnost i funkcionisanje lokalnih samouprava i njihove slobode na lokalnom nivou. Mi vam tu zameramo da niste uradili svoj deo posla, da niste imali dovoljno hrabrosti, da niste imali dovoljno autoriteta i pozivamo vas da u tom smislu promenite svoje ponašanje.Na koji način se sve to kasnije odražava kroz život i kvalitet života u Srbiji? Dakle, evo, vidimo sada i Fiskalni savet potvrđuje tu priču svojim izveštajem o stanju budžeta u Kragujevcu, pre svega, da se grad, lokalna samouprava zadužila za čitav budžet. Dakle, duguje bankama jednogodišnji budžet Grada Kragujevca. Sam prof. Pavle Petrović najavljuje da je moguć i bankrot jednog takvog grada, važnog grada u Srbiji.U sličnom stanju je Grad Niš. Nešto boljem, ali sa 50-60% izvršenja planiranih budžetskih sredstava. Govorim o takvom statusu. Nije daleko ni Beograd sa svojim dugom, nije daleko ni Novi Sad. Kada se sakupe ukupna dugovanja iznose oko milijardu evra, što ozbiljno ugrožava finansijsku stabilnost čitave Republike Srbije sa, podacima koje imamo, 300 miliona neplaćenih potraživanja od strane tih lokalnih samouprava.To će nam u nekom trenutku doći ovde na dnevni red. Ponovo ćemo govoriti o tome, ali da bismo izbegli to mislim da je važno otvoriti debati, a ne tako što ćemo pucati jedni na druge i pokušavati da, kopajući po ličnim životima, diskreditujemo pojedince koji govore o nekim pojavama i o nečemu što bi mogli da rešavamo zajedno. Zbog toga nam je potreban dijalog i vi ste u ovom trenutku najodgovorniji za tu vrstu atmosfere koja je potrebna u ovom parlamentu u odnosu opozicije i pozicije.Na koji način se sve to ogleda? Sada govorim o brojkama. Nismo govorili o realnom životu, ali onda imamo požar na smetlištu Vinča, jer nismo usmerili dovoljno snage u to da investiramo dovoljno novca u ono što su ključne stvari, rešavanje sanitarnih deponija na lokalnom nivou da bismo sačuvali zdravlje stanovništva, rešavanje kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, jer Novi Sad, Beograd i Smederevo su jedini gradovi ostali na na Dunavu koji nemaju sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Trujemo svoje vode, trujemo hranu, dolazi nam ta hrana preko pijace, a to jesu ključni izazovi.Demokratska stranka je predlagala pre tri godine, od donošenja zakona o izmenama Zakona o ministarstvima, formiranje ministarstva za ekologiju, insistirali smo na tome, a vi ste tada rekli – ne, to je besmislen predlog. Juče ste prihvatili to i priznali posredno da ste napravili grešku i da smo mi kao država izgubili tri godine, a mogli smo da budemo efikasniji, jer to same lokalne samouprave ne mogu da urade. Mogu uz ministra za zaštitu životne sredine i mogu uz Ministarstvo za zaštitu životne sednice koje je potrebno, ali u sinhronizaciji sa lokalnim samoupravama koje moraju da izvlače svoje finansije, moraju da izvlače svoje komunalne sisteme da urade tako važne, ključne stvari za zdravlje stanovništva u Srbiji. Dakle, čista pijaća voda, tretman otpadnih voda i regionalne deponije. Valjda oko takvih stvari možemo da se složimo i možemo da uradimo nešto u Srbiji.Komentarisali ste ovaj ekonomski deo, pošto govorimo sada o kontinuitetu Vlade i govorimo o nekom preseku stanja o kome je potrebno nešto reći u vezi sa makro-ekonomskim prilikama u Srbiji.Pročitaću neke podatke. Znam da su brojke često dosadne, ali mislim da iz toga možemo da izvučemo neku analizu, a vi ste dotakli nešto što ću ja sada ovde pomenuti i interpretirali ste na svoj način.Dakle, način.Dakle, kada poredimo rast troškova i rashoda po osnovu otplata kamata za 2012. godinu sa budžetom za 2017. godinu, ja se pozivam na podatke koji su jedini nama nama prisutni, zbog toga što nema izvršenja budžeta, nemamo dakle izvršenje, ali govorimo samo o projekcijama, jer je to jedino moguće koristiti. Dakle, projekcije su takve da je i u 2012. godini

Milijardu i 83 miliona za 2017. godinu. Dakle, 85,6% više kamata od 2012. do 2017. godine.Sada godine.Sada mogu da očekujem pitanje, dakle, kamate su praktično proporcionalne odnosu javnog duga iz 2012. godine koji je iznosio 15 milijardi i javnog duga iz 2017. godini koji iznosi 25 milijardi. Dakle, presek stanja za ovih pet godina je 10 milijardi evra većeg javnog duga i oko jedne milijarde evra manje deviznih rezervi u Narodnoj banci Srbije. To je ona podvučena crta uz onaj podatak koji govori da je iznos kamata upravo proporcionalan tom povećanju od 10 milijardi. Možemo da radimo tu analizu i da se postavi pitanje da li su ti tzv. efekti „rol over“ aranžmana, dakle, izraza koji se najčešće upotrebljavao u Srbiji u poslednjih pet godina… ispostavilo se da se apsolutno nije radilo o povoljnijem finansiranju postojećih obaveza, makar u tom poređenju sa proporcionalnim iznosom obaveza za kamate i apsolutnog povećanja javnog duga.Da pomenem u tom smislu i podatak da su prateći troškovi i zaduživanja porasli za 100% u poređenju 2012. – 2017. godina. Vidim da ministar Vujović reaguje. To nisu velika sredstva, ali su uporediva u smislu angažovanja novih kredita, pa je moguće porediti u tom smislu.Važni podaci iz kojih mogu značajni podaci da se izvuku su porezi na dodatu vrednost u zemlji za 2017. godinu i iznosi projekcijom budžeta 857 miliona 857 miliona evra, a manji je od onog iz 2012. godine koji je iznosio milijardu i 20 evra. u proteklih pet godina efekata ovih vlada je porez na dodatu vrednost za 15% manji. To govori upravo o prometu roba i usluga o onome o čemu se … da li ima većeg i boljeg indikatora za taj veliki dramatični rast od 2012. do 2017. godine.Ono što je zanimljivo, porez na dodatu vrednost iz uvoza je u 2017. godini veći za 28,4% u odnosu na 2012. godinu, 28,4% više uvoza u odnosu na pre pet godina. Šta to znači? Da je sve manje proizvodnje domaće proizvodnje i plasmana tih proizvoda. Šta to znači za sve nas, za vas pogotovo, ali i za nas, naravno? To je da politika subvencija, jer smo videli da se negde oko 860 miliona evra godišnje subvencioniše privreda, da je potrebno da iz subvencija podstičemo upravo i supstituišemo ono što uvozimo u ovom trenutku.Dakle, DS je imala neke predloge, meni je drago, i to ću pomenuti da smo mi pre tri godine u svom programa, stranačkom, imali uvođenje informatike kao obaveznog programa. Govorili ste o jednom od prioriteta u obrazovanju. Dobro je da ste to prihvatili implementirali. Dobro je da ideju naše politike, vezane za podsticaje u poljoprivredi, subvencije u poljoprivredi, iskoristite. Podsetiću vas da je 2012. godine ta Vlada na koju se toliko napada svaljuje imala 100 evra po hektaru subvencija i podsticala je proizvodnju poljoprivrede.Mislim da je potrebno razmišljati upravo o tome na koji način možemo da supstituišemo svu ovu hranu koju uvozimo da bi naši poljoprivrednici imali prilike da budu konkurentni na ovom tržištu. Govorim vam upravo o ovom procentu, 28% većeg uvoza očigledno u odnosu na 2012. godinu. Dramatični su podaci, ali o tome treba razgovarati.Još je puno podataka za analizu, imaćete ih i vi. Ostaviću deo vremena za dalju analizu, ali mislim da je važno govoriti i o onome što ste propustili da kažete, a mislim da sada imate prilike da kažete jasnije poruke, pre svega, o spoljnoj politici, o regionalnoj saradnji, šta su prioriteti u tom smislu, dijalog Beograd – Priština, način na koji ćete voditi taj dijalog. Mislim da je potrebno da to čujemo u Skupštini. Deo koji je u suštini najvažniji za naše građane, a ono o čemu retko slušamo, sećate se, ranije smo imali na RTS stalno izveštaje o potrošačkoj korpi, o pijačnom barometru, o životu, hranu, ljudima.Vrlo retko čujemo, sada, podatak i poređenje iznosa prosečne potrošačke korpe i prosečne plate u Republici Srbiji. Pročitaću vam taj podatak i taj podatak treba da bude merilo uspeha ove Vlade, vašeg ličnog uspeha, a taj uspeh možete da postignete time što ćete otvoriti dijalog i što ćemo otvoreno razgovarati o svim temama.Evo, te početne pozicije koju ste nasledili od prethodne Vlade, a to je da je prosečna potrošačka korpa u Republici Srbiji, u martu 2017. godine, iznosila 69.194,00 dinara, da je prosečno mesečna zarada, bez poreza i doprinosa, isplaćena u martu 2017. godine iznosila 47.814,00 dinara, što znači da prosečna neto zarada u Republici Srbiji je dovoljna za pokrivanje 70% troškova prosečne korpe.

napredna stranka je na dan polaganja zakletve predsednika Republike, Aleksandra Vučića, imala jedini legalan zakazan skup, u skladu sa važećim propisima, a sa tog skupa je, bez ikakve preterane upotrebe sile, uklonjen samo čovek, mislim da se zove Marko Radojković iz Zemuna, koga je DS 2011. godine, navodno, zaposlila kao učitelja koji je vređao i provocirao ljude koji su došli da podrže polaganje zakletve predsednika Republike Aleksandra Vučića.Ono što nam gospodin Goran Ćirić duguje kao odgovor, to je zašto je DS, odnosno zašto je režim

sa platom od, opet ako se ne varam, 150.000 dinara.Bilo bi dobro gospodine Ćiriću, budući da ste visoki funkcioner u jednom važnom javnom preduzeću, da nam objasnite, kako mislite da izvršite reforme, na primer u „Poštama Srbije“, a to je jedan posao koju Srbiju očekuje u narednom periodu, a vi kao savetnik generalnog direktora, mislim da ćete u tome imati veoma važnu ulogu. Upravo smo videli kako ne izgleda dijalog u Skupštini. Bez ikakvih argumenata, opet lični napad i to je, po ko zna koji put, dokazano u ovoj Skupštini. Sve ovo o čemu smo govorili, govorili smo argumentima, i voleo sam da sučelimo razmišljanja o brojevima i o idejama, i o načinu na koji ćemo izaći iz ove teme pametniji i sa boljim rešenjima za Srbiju i za građane Srbije.Imali smo taj primer i u prethodnoj raspravi, u kome se vade i sveži dosijei iz Ministarstva odbrane pojedinih poslanika, čitaju poverljiva dokumenta, što je vrlo čudno, na ovo imate prava, ali još jednom kaže, to nije način za vođenje dijaloga u Skupštini, od koje očekujemo efekte, od koje očekujemo prave zakone koji će popraviti kvalitet života u Republici Srbiji.

važno mesto u menadžmentu svakog preduzeća, koje su njegove ideje kako treba izvršiti restrukturiranje i reformu javnog sektora u Srbiji i javnih preduzeća, i da pomogne svojim konstruktivnim savetima Vladi Republike Srbije u tom poslu koji Vladu očekuje, a koji, priznaćete, nije ni malo jednostavan.Nisam čitao nikakve poverljive dokumente, nisam nikoga vređao na ličnoj osnovi, samo sam postavio pitanje za ubistvo Ranka Panića i postavio sam pitanje gospodinu Ćiriću, kao savetniku generalnog direktora, da li bi bio ljubazan da nam pomogne, odnosno novoj Vladi Republike Srbije, na čelu sa gospođom Brnabić, u restrukturiranju javnih preduzeća u Srbiji, jer mislim da on ima bogato iskustvo, i kao nekadašnji generalni direktor „Pošta Srbije“ i kao sadašnji savetnik generalnog direktora. Mislim da je njegovo iskustvo veoma bogato, veoma dragoceno i mislim da bi njegova pomoć u tom pravcu Vladi Republike Srbije jako puno značila. **Maja

Da li je moguće da kažnjavate narodne poslanike kada govore o ekspozeu, kada imaju neko svoje mišljenje, i oni dobijaju opomene, a sa druge strane opomene za reč izdajnik, a sa druge strane kada neko za nekog kaže da je ubica vi ga vi ga puštate da tako kvalifikuje opoziciju, niti ga prekinete, a kamoli dajete opomenu ili ga upozorite na takvo ponašanje. Kakav je to sada način?Recite mi, da li je to način na koji mi treba danas da razgovaramo ovde? Da li je to odnos prema opoziciji, kakav treba da postoji u ovom Parlamentu? Da za nekog neko kaže da je ubica i vi ga gledate, i ne govorite ništa o tome? Nije postavio pitanje, nego je tvrdio to. Mislim da je ovo zaista jedna velika sramota, da ne date opomenu Martinoviću, nakon ovakvih kvalifikacija opozicije, samo zato što je na jedan vrlo korektan način na jedan vrlo korektan način razgovarala o ekspozeu i svemu onome što je mandatarka rekla danas, tokom današnjeg dana. Zahvaljujem. Hvala vama.Smatram da nisam povredila Poslovnik. Nije se odnosilo kažnjavanje na vašu poslaničku grupu, niti ste pozvani da govorite u ime čitave opozicije. Kaznu je poslanik dobio, jedan jedini, zato što je prebrojavao krvna zrnca mandatarki, i to je jasno izneo u svom govoru. To je jedno. Drugo, imenom i prezimenom rekao koga smatra da je izdajnik. Imenom i prezimenom Imenom i prezimenom je rekao ko. Tačno koga je nazvao od vas ubicom. Koga je tačno nazvao od vas ubicom?

Pošto sam dobio jednu ljubaznu molbu da doprinesem restrukturiranju javnih preduzeća u Srbiji, podsetiću ovu Skupštinu i sada ću reći u ova dva minuta, koliko imam vremena, da sam više puta govorio kada smo razgovarali o Zakonu o javnim preduzećima i predlagao, upravo, donošenje, za početak, zakona o obavljanju poslova od javnog interesa, prvo. Drugo, treba restrukturirati javne sisteme na taj način da se odvoje operacije od infrastrukture. Pod infrastrukturom podrazumevamo, naravno, deo pruga, telekomunikacionu infrastrukturu u oblasti telekomunikacija, podrazumevamo aerodrom, u poljoprivredi podrazumevamo poljoprivredno zemljište, a operacije nad tom infrastrukturom su ono što treba da podstakne tržište.Dakle, protiv toga smo da kada se izdvoje infrastruktura, infrastruktura privatizuje tako da postaje većinsko vlasništvo stranog kapitala. Mislim da većinsko vlasništvo mora da ima domaći kapital do iznosa od 51%, ali je moguće raditi privatno-javno partnerstvo i u skladu sa zakonom, a da država, na takav način, upravljajući infrastrukturom podstiče konkurenciju, podstiče operacije, podstiče one koji žele da ulažu i u avio saobraćaj, koji žele da ulažu u železnički saobraćaj, u telekomunikacije i da na takav način država i Vlada imaju mehanizme podrške razvoju i kroz razvoj javnih preduzeća.O tome sam više puta govorio i odlično je da sam dobio priliku da to sada kažem ovde i vama, jer nisam stigao da u ovom delu govorim o tom segmentu, ali vidim da je kolega imao vrlo visoko razumevanje i vrlo visoko poštovanje za moje iskustvo i dao mi tu priliku. Hvala.

super je da ste i ovu ideju oko uvođenja IT-a kao obaveznog predmeta u škole preuzeli i super su ideje. Sve su to super ideje. Samo je nekako trebalo neko da dođe i da ih realizuje. Čini mi se nekako nikad nije manjkalo super ideja, nego nikako da se realizuju. Sada ova Vlada sedi ovde. Nekako realizuje te ideje,

ministar prosvete, sa kojim sa ja imala veliko zadovoljstvo da radim, gospodin Šarčević, čovek učinio u poslednjih devet meseci stvarno izvanredan napor da završi ovaj posao i da obezbedimo da se informacione tehnologije uvedu kao obavezni predmet od petog razredna osnovne škole. Pretpostavljam da svi znaju koliko je bilo teško, ali je završeno zato što niko do sada to nije uspeo. Dakle, super je ideja, samo je trebao neko da realizuje, evo mi smo realizovali.Što se tiče lokalnih samouprava, problemi finansija. Rekla sam da ne pričamo o prošlosti, da ostavimo prošlost u prošlosti, da ne pričamo o tome da su ti dugovi realno nasleđeni, ali mi znamo za te dugove i znali smo i pre nego što je Fiskalni savet izašao sa tim informacijama. To možete da proverite sa MMF. Mi smo MMF i svima sa MMF. Mi smo MMF i svima ostalima skrenuli pažnju na ozbiljan problem dugovanja apoteka koji se gomilo od 2006. godine, kada je bez ikakvih konsultacija sa lokalnim samoupravama prebačena i primarna zdravstvene zaštita i primarno obrazovanje lokalnim samoupravama bez dodatnih finansijskih sredstava, kada je sve krenulo dođavola i u sunovrat, kada se 2012. godine sav taj dug prevalio na javni dug, pa nastavio od prvog dana da se gomila. Mi smo to krenuli da rešavamo i užasno je teško. Ne kažem da smo rešili, ali smo krenuli kako-tako.Što se tiče opet lokalnih samouprava, pokušavamo da lokalnim samoupravama nametnemo da se oslanjaju više na sopstvene prihode i to sam pričala i kada sam branila tada kao novi ministar prvi zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Šta je sa sopstvenim prihodima? Na primer, imamo porez na nekretnine kao 100% sopstveni prihod i uvođenje reda u državu, jer je realno da smo mi kao država morali da čekamo, čekali smo i sada završili, opet fantastična ideja realizovana, legalizaciju nelegalnih objekata. Konačno su popisani 2016. godine. Ima ih blizu dva miliona, dva miliona koja niko do tada nije popisao. To se zove uvođenje reda u državu.Izdavanje poljoprivrednog zemljišta - 40% prihoda od izdavanja poljoprivrednog zemljišta ide lokalnim samoupravama, da ne pričam koliko to pomaže našim poljoprivrednicima, onima koji posluju fer. To je jedan od velikih stvari u borbi protiv sive ekonomije.Da je moguće da je 2016. godine po prvi put svih 145 lokalnih samouprava donelo godišnji program izdavanja poljoprivrednog zemljišta? Tek tada smo mi time potpuno racionalnom, razumnom merom, samo uvođenje reda u državu dobili dodatnih 146.000 hektara koje je stavljeno iz sive zone u legalan proces zakupa.Sada su lokalne samouprave od toga počele da prihoduju. Budžetski priliv samo od toga u 2016. godini je uvećan za 16 miliona evra. Dakle, opet samo racionalna ideja, odlična ideja, samo nije imao ko da je implementira ranije.Isto tako, lokalne samouprave uvodimo u red racionalizacijom. Bilo je lokalnih samouprava koje su imale po četiri i pet puta više zaposlenih. Nisu ni znali da imaju više zaposlenih zato što prvo nisu znale koliko zaposlenih imaju, a drugo nisu imali nikakve standarde po kojima će znati koji je u stvari optimalni broj zaposlenih. Sada toga više nema.Sopstveni prihodi iz radnih mesta izvoze investicije. Što se tiče radnih mesta pomenut je i Zakon o radu. Zakon o radu je tražen. Privreda ga je tražila, i svi se verovatno sećate toga, preko 10 godina. Upravo zbog populizma nije smeo da usvoji taj Zakon o radu do Vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, kada je isti taj gospodin Aleksandar Vulin bio ministar za rad i zahvaljujući tom Zakonu o radu mi danas imamo najmanju stopu nezaposlenosti u poslednjih 20 godina u Srbiji. Danas, u četvrtom kvartalu 2016. godina stopa nezaposlenosti u Srbiji je bila 13%, najmanja u poslednjih 20 godina.

koji je, čini mi se, i treba reći ponovo, hrabro usvojila Vlada, pa onda Skupština i hvala Skupštini za to, na inicijativu ministra rada gospodina Vulina, je doveo do ovoga.

Izvoz je u martu 2017. godine dostigao skoro 1,5 milijardi evra i to je mesečni obim koji je veći nego ikada u Srbiji. U prvom kvartalu investicije su povećane za 10% i to su stvari koje ne možemo da sporimo. To su crno i belo. Dakle, ovo su statistički podaci koji su neosporivi.Što se tiče nacionalnih manjina, kažete – nije bilo dovoljno jasnog branjenja nacionalnih manjina u Vladi Republike Srbije. Neverovatna stvar, neverovatan podatak je da postoji Republički savet za nacionalne manjine kao vrhovno telo za saradnju sa svim nacionalnim savetima nacionalnih manjina. U poslednje tri godine taj Republički savet je imao četiri sednice. Pre toga, svo vreme pre toga se sastao jednom u oktobru 2009. godine. Posle 15 godina prethodna Vlada je konačno ponovo aktivirala budžetski Fond za nacionalne manjine.Dakle, sve što iznesete, postoje podaci da je urađeno. Ako je bilo super ideja, one su konačno realizovane i ima još puno stvari da se radi, ali ja stvarno mislim da je vreme da zajedno prihvatimo da je puno stvari urađeno uprkos nasleđu teškom, pre svega finansijskom nasleđu koje smo imali. Hvala vam